Sigbjørn Framnes og Stig Atle Abraham_sen_ For Sør-Trøndelag: Geir Arild Espnes For Vestfold: Camilla Marie Brekke Det foreligger en rekke permisjonssøknader: – fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Kari Henriksen i tiden fra og med 6. til og med 9. februar for å delta som valgobservatør for OSSEs parlamentarikerforsamling ved presidentvalget i Aserbajdsjan fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon etter Stortingets forretningsorden § 5 annet punktum for representanten Anja Ninasdotter Abusland fra og med 6. februar og inntil videre – fra henholdsvis Venstres og Høyres stortingsgrupper om permisjon for representantene Sveinung Rotevatn og Nikolai Astrup i dagene 7. og 8. februar, begge for å delta i møter i den felles parlamentarikerdelegasjonen til EFTA og EØS i Genève, Sveits

På vegne av repre- sentantene Alfred Jens Bjørlo, Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad, Erna Solberg, Ingvild Wetrhus Thorsvik og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å sikre valgfrihet og kvalitet i rusbehandling. Presidenten [10:02:59]: Representanten Ingrid Fiskaa vil framsette et representantforslag. På vegner av stor- tingsrepresentantane Kathy Lie, Marian Hussein, Kirsti Bergstø og meg sjølv vil eg setja fram eit representantforslag om moglegheit for utestenging av Israel frå Eurovision

Det er en historisk dag i dag for våre høyere utdanningsinstitusjoner. Vi skal vedta en helhetlig lov for universite Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid i jobbingen fram til i dag. Det er over 20 år siden sist Stortinget hadde en fullstendig gjennomgang av universitets- og høyskoleloven, den loven som legges fram for Stortinget i dag, er en forenklet og språklig oppdatert lov. I tillegg er det også endringer i loven der det er bred enighet i Stortinget på veldig mange områder. På mange måter kan vi kalle universitets- og høyskoleloven for grunnloven for offentlige og private høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Den ivaretar rammene disse institusjonene skal styre under, og sammen med sin egen autonomi og egne interne retningslinjer gir den retning for over 43 000 ansatte og godt over 300 000 studenter. For komiteens medlemmer har det vært viktig at loven skal sikre nettopp et godt handlingsrom og autonomi for institusjonene, slik at de kan møte studentenes etterspørsel etter studieplasser, men ikke minst slik at institusjonene skal kunne dekke behovene for kvalifisert arbeidskraft gjennom tilbudet de gir på studieplasser. En samlet komité – og det er verdt å merke seg er opptatt av den høye andelen midlertidige stillinger i sektoren, og vi påpeker at det er viktig at dette reduseres for å sikre gode arbeidsvilkår og rekruttering. Til kanskje det viktigste i innlegget mitt i dag: I dag er det samenes nasjonaldag. Lihkku beivviin – gratulerer med nasjonaldagen fra en samlet komité som nå lovfester ansvaret for samisk fagspråk. jeg legge fram noen av regjeringspartienes merknader. For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det viktig å løfte fram utbedringer for norsk fagspråk. Norsk er et lite språk i verden, og vi mener at akademia har et særlig ansvar for det norske fagspråket. Norsk skal være et fullverdig og samfunnsbærende språk, de lovbestemmelsene som nå gjeninnføres, skal være med og sikre at den muntlige undervisningen som hovedregel skal foregå på norsk. Å styrke norsk som et fullverdig akademisk fagspråk er en prioritering som er viktig for Arbeiderpartiet og for Senterpartiet. For Arbeiderpartiet er det også viktig at vi evner å utdanne folk i hele landet. Å legge ned studiesteder kan selvsagt ha alvorlige konsekvenser for rekruttering og samfunnsbygging i regionene. Enten vi vil eller ikke, vil slike avgjørelser skape politisk debatt, og det er derfor rett og rimelig at ansvaret vil ligge hos Kongen i statsråd, men det er viktig for Arbeiderpartiet å understreke at dette ikke skal hindre institusjoner i nyskaping og utprøving av studietilbud flere steder i landet. Utdanningsinstitusjonene har mye tillit og fullmakter, men de har ikke og skal ikke ta hele ansvaret for distriktspolitikken. Den arbeidsdelingen tydeliggjør vi her. Andelen midlertidige ansettelser i sektoren er som nevnt for høy, og de innstrammingene som ligger i loven nå, må føre til en betydelig kultur- og kursendring. En ting det er viktig å løfte fram, er åremålsstillinger for den skapende eller utførende kunstneriske kompetansen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er tydelig på at dagens praksis er for omfattende. Dersom ikke sektoren selv evner å endre den kursen, må dette tas opp til ny vurdering, og vi vurderer gjerne sterkere virkemidler for det. Til slutt til det som har skapt den store debatten i behandlingen av denne loven: regler for fusk. I en tid der teknologiutvikling går raskere enn noensinne, og hvordan eksamen praktiseres, også er i endring, er det viktig at vi har tydelig og ryddig regelverk.

[10:09:37]: Loven vi behand- ler i dag, universitetets- og høyskoleloven, regulerer vår mest kunnskapsintensive sektor. Den skal peke retning for dem som skal utfordre oss som samfunn, dem som skal finne nye løsninger for vår tids største utfordringer, og dem som skal pirke i hvor sårbare vi er både som samfunn og som enkeltmennesker. Den rammer inn utdanningen til alle som betyr noe for oss som individer – de som bidrar til grønn vekst og omstilling, forskning på rommedisin eller luftkvaliteten i Arktis. Denne loven er viktig for oss som innbyggere og som samfunn. Det framgår tydelig av loven at skal universitetene og høyskolene lykkes med sitt samfunnsoppdrag, må de ha stor grad av selvstyre, faglig frihet og selvstendig ansvar. Utgangspunktet for lovforslaget er derfor at institusjonene skal ha stor grad av selvstyre og akademisk frihet. Dette stadfester viktigheten av å styre i det store og ikke i det små. Den nye loven presiserer institusjonenes ansvar for akademisk frihet og plikt til å ivareta dem som utøver akademisk frihet. Det er viktig at også studentenes akademiske frihet blir ivaretatt av denne presiseringen. Ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet slo i NOU 2022: 2 fast at ytringsrommet er under press, og at uklare regler kan bidra til å innsnevre den akademiske ytringsfriheten. Ekspertgruppen uttalte også at det kunne være både rettslig og demokratisk uheldig dersom regelverket ikke er tilfredsstillende. Det er derfor viktig og riktig at den nye loven er tydelig på institusjonenes ansvar for akademisk frihet. Ytringsfrihet og toleranse er grunnleggende for demokratiet, og det er en styrke for oss som samfunn at en enstemmig komité står bak denne presiseringen i den nye loven. For Høyre er det et stort paradoks at den regjeringen som gikk til valg på en tillitsreform i offentlig sektor, ikke har tillit til våre fremste kunnskapsinstitusjoner. (universitets- og høyskoleloven) 2299 partiet og Senterpartiet får flertall for å flytte makt fra institusjonsstyrene til politikerne. For Høyre er kvalitet og innhold i tilbudet til studentene det viktigste. Utdanningsinstitusjoner er viktige utviklingsaktører i kommuner, fylker og landsdeler, men det hensynet må aldri veie så tungt at det går ut over kvaliteten i tilbudet til studentene. Når Senterpartiets misforståtte distriktspolitikk nå har vunnet fram også i UH-loven, vitner det mer om mistillit til universitetene og høyskolene enn om tillit. Det samme gjør behovet for detaljstyring hva språk angår. Høyre har tillit til at institusjonene gjør kloke valg rundt bruk av språk, vi har tillit til at institusjonene ivaretar sitt ansvar for å utvikle norsk fagspråk og samisk fagspråk balansert opp mot et større mangfold av språk innen både undervisning og formidling. Det er viktig at språklige krav i forskrift ikke begrenser institusjonenes mulighet til å tiltrekke seg ypperste kompetanse og til å jobbe målrettet mot internasjonale, smale og fremragende miljøer. Norge har noen av verdens fremste forskere og akademikere innenfor smale fagområder. Det er helt sentralt at krav til språk ikke hemmer dem i arbeidet eller muligheten for utvikling av miljøene både i Norge og internasjonalt. Høyre har vært særlig opptatt av å sikre studentenes rettsikkerhet. Derfor ber vi regjeringen komme med et forslag til hvordan studenter som selv ønsker det, kan få utsatt iverksettelse av vedtak om utestenging ved fusk fram til eventuelle saker er avgjort. Høyre støtter at begrepet «fusk» ikke defineres i loven. Universitetene og høyskolene er ulike, fagene og oppgavene er ulike. Det er viktig å samle og tydeliggjøre regelverket, men vi mener det må finnes et akademisk tolkningsrom. Høyre er likevel tydelig på at det må være en forskjell på plagiering og selvplagiering. Dette må det være klare og tydelige retningslinjer for, slik at studentene vet hvilke regler som gjelder. Høyre mener at maksstraffen for fusk kan økes fra ett til to års utestengelse, men at det utelukkende skal brukes i særlig grove tilfeller. tilfeller. Jeg vil takke Lise Selnes for en strålende innsats som saksordfører og for et godt innlegg på vegne av komiteen. Jeg er glad for å være en del av et samfunn og et storting som kan enes om de grunnleggende prinsippene i UH-sektoren. Høyre vil styre i det store og ikke i det små. Vi har tillit til at institusjonene gjør kloke vurderinger, og – ikke minst – for Høyre veier kvalitet alltid tyngst.

(Sp) [10:14:58]: Universi- teter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner som bidrar til å løse vår tids store samfunnsutfordringer og til verdiskaping. For å lykkes med samfunnsoppdraget må universiteter og høyskoler ha stor grad av selvstyre, faglig frihet og selvstendig ansvar. Det er omtrent 20 år siden det har vært gjort en helhetlig vurdering av loven. Loven er blitt endret flere ganger, og det var bra at den forrige regjeringen startet forarbeidet og den sittende regjeringen avklarte den helhetlige gjennomgangen. Innstillingen fra komiteen viser bred enighet om de prinsippene og forslagene som ligger i proposisjonen, og de flertallsforslagene som er fremmet i innstillingen. Universitets- og høyskoleloven gir de overordnede rammene for institusjonenes virksomhet, samtidig som den gir et handlingsrom til å utøve akademisk frihet. Proposisjonen som i dag er til behandling, baserer seg på forslagene fra universitets- og høyskolelovutvalget, ledet av Helga Aune, som i februar 2020 la fram en grundig NOU. Underveis er lovarbeidet ytterligere supplert med rapporten fra Kierulf-utvalget, som i 2022 leverte NOU-en «Akademisk ytringsfrihet God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag», der utvalget har utredet problemstillinger ved akademisk ytringsfrihet. I sum er lovforslaget – og i dag innstillingen til ny lov – mer oppdatert, tydeligere og bedre tilpasset utfordringene i universitets- og høyskolesektoren. Departementet foreslår i likhet med universitets- og høyskolelovutvalget i stor grad å videreføre dagens regler. Det er imidlertid gjort betydelige endringer i lovspråk og struktur. Utdaterte regler er tatt ut, og sentral tolkningsinformasjon er samlet i lovproposisjonen.

Så mye som 90 pst. av vitenskapelige publiseringer fra norske institusjoner er på engelsk, og innenfor enkelte fagområder, som naturvitenskap og teknologi, publiseres knapt norskspråklig forskning. Det gjør språket vårt fattigere, og det blir en barriere i formidling av forskning utenfor den akademiske samtalen i forelesningssalene og fagtidsskrifter. UH-institusjonene skal tross alt utdanne fagfolk til ulike sektorer som skal samvirke på norsk med andre i det norske samfunnet. Det er derfor viktig å videreføre kravet om at universiteter og høyskoler har ansvar for å bruke, utvikle og styrke norsk fagspråk, og utvide dette til også å gjelde samisk. I tillegg skjerpes loven ved å gjeninnføre kravet om at undervisningsspråket som hovedregel skal være norsk og eventuelt samisk, men med mulighet for å fastsette faglig begrunnede unntak. Press mot den akademiske friheten er løftet fram, særlig mot den akademiske ytringsfriheten. Akademisk frihet for den enkelte forsker er en forutsetning for akademisk virksomhet. La meg si det tydelig: For å lykkes med samfunnsoppdraget må universiteter og høyskoler ha stor grad av akademisk frihet og ansvar. Det er helt Den nye lovteksten inneholder en viktig presisering om universiteters og høyskolers ansvar for også å verne om dem som utøver den akademiske friheten. På denne måten tydeliggjøres retten til – og ansvaret for – å drive formidling for ansatte som har forskning samt faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid som del av arbeidsoppgavene. arbeidsoppgavene. Norges største og viktigste ressurs er utvilsomt befolkningens kompetanse og arbeidskraft. Kompetanseutvikling har stor verdi for den enkelte og er en nødvendighet i et arbeidsliv med stadig høyere endringstakt og for velferdsstaten vår. Desentralisert høyere utdanning har vært en ubetinget suksess i Norge. Både demografiutvalget og distriktsnæringsutvalget påpekte for få år siden behovet for mer desentralisert høyere utdanning. At man har tilgang til høyere utdanning og forskning på hvert nes og innerst i hver fjord, dal og bygd, er helt sentralt i utviklingen av Norge og en forutsetning for å nå sentrale mål om lik rett til utdanning, livslang læring, innovasjon og utvikling i næringslivet og arbeidslivet samt å opprettholde bosettingsmønsteret og demokratiet vårt. Derfor er jeg glad for at den nye loven slår fast at myndigheten til å legge ned studiesteder skal underlegges en helhetlig politisk behandling og avgjøres av Kongen i statsråd. Den nye loven er et løft for høyere utdanning og forskning.

Gulati (FrP) [10:20:06]: Det er en viktig lov vi behandler her i salen i dag. Jeg vil også begynne med å takke alle partiene for samarbeidet i behandlingen av denne loven. Jeg vil begynne med å snakke om et tema som har vært mye i offentligheten den siste tiden, og det er regelverket rundt fusk. I hele fjor så vi flere mediesaker som satte viktige problemstillinger på dagsordenen. Vi så studenter som har blitt straffet hardt for å ha sitert seg selv, såkalt selvplagiat. Vi så studenter som har blitt utestengt utestengt fra studiene fordi de var mistenkt for fusk, men etterpå viste klagerunden at de ikke hadde fusket. Vi hadde også en nokså problematisk runde rundt utnevnelse av leder til Felles klagenemnd. Denne proposisjonen mens flere av disse sakene ennå ikke var kommet fram i media, og derfor har Fremskrittspartiet tatt til orde for – allerede i august i fjor, men også nå den siste tiden – at hele loven burde vært sendt tilbake for en helhetlig gjennomgang av fuskedelen, som tross alt er en viktig del av loven. Rettssikkerheten til studentene er viktig, og vi har derfor fremmet det i denne saken. og de andre forslagene fra Fremskrittspartiet i saken. Når det er sagt, vet jeg at det forslaget ikke får flertall, men jeg vil allikevel ta til orde for flere ting i behandlin gen som gjelder fusk, og som jeg er glad for at også har fått støtte fra andre. Det ene er at det må være mulig at utestengelse

blir frikjent etter klagerunden. I rettssamfunnet ellers blir ikke en straff iverksatt før man har fått anledning til å klage eller anke. Det må også gjelde her. Vi mener også at det må skilles mellom misforståelser, feil og bagateller og det som er åpenbare forsøk på juks og fusk. Det kan ikke være samme nivå på straff om man åpenbart har forsøkt å jukse, som det er om man har gjort feil av mindre karakter. karakter. Loven inneholder mange andre temaer også. Den presiserer bl.a. institusjonenes ansvar for akademisk frihet og den individuelle retten og det faglige ansvaret for å drive Den bygger på flere viktige dokumenter. Jeg vil bl.a. framheve NOU-en om akademisk ytringsfrihet, et tema som er særdeles viktig, hvor det også presiseres hvor viktig det er at det er både takhøyde og uavhengighet i akademia. Det er viktig for en offentlig belyst debatt og også for høyere utdanningsinstitusjoners integritet. Fremskrittspartiet er også fornøyd med at vi i loven legger til grunn at forelesninger skal være åpne for allmennheten. Jeg vil også bemerke at Fremskrittspartiet er opptatt av forutsigbarhet og trygghet for norske studenter som tar deler av eller hele sin utdannelse i utlandet. Fremskrittspartiet merket seg derfor tidlig at ANSA stilte seg spørrende til hvorfor forslaget til § 9-4 ikke henviser til Lisboakonvensjonen og UNESCOs globale konvensjon. Vi er glade for at vi har fått med oss hele komiteen på å be departementet vurdere dette og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Vi er også, i likhet med de fleste av høringsinstansene, skuffet over forslaget om å gjøre nedleggelser av studiesteder til en politisk beslutning ved å legge den myndigheten til Kongen i statsråd. Dette er noe vi mener hører hjemme under institusjonenes autonomi. Fremskrittspartiet vil også påpeke det alvorlige trusselbildet som retter seg mot utdannings- og forskningsinstitusjoner i vestlige demokratier. Vi har sett at også norske høyere utdanningsinstitusjoner er gjenstand for etterretning og den typen trusler, og det er vi nødt til å ta på alvor. på alvor. Dimensjoneringen av høyere utdanning reguleres både av studentenes ønsker og av arbeidslivets behov, men som politikere, som representanter for myndighetene, har vi i større grad mulighet til å bestemme hvordan utdanningen skal dimensjoneres, hva det offentlige skal betale, og hva studenter eventuelt må kunne bære selv. Vi mener at det trengs en viktig debatt om dimensjoneringen av

nemlig en lov som sikrer en faglig sterk høyskole- og universitetssektor. Ikke bare skal de tilby utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet, de har også ansvar for livslang læring i et samfunn som stadig trenger ny kunnskap og kompetanse. Det er så klart veldig mye man kunne trekke fram som positivt, både i forslaget fra regjeringen og i mye vi har klart å forbedre i komiteen – og en del som med flertall kunne ha gjort loven enda litt bedre. Jeg skal trekke fram noen av de områdene SV har valgt å fokusere på, og som vi mener er viktig å få fram i debatten. Gratisprinsippet er kanskje mitt favorittprinsipp på utdanningsfeltet, for det sikrer like muligheter til utdanning uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Gratisprinsippet tjener samfunnet godt i dag og må vernes om også i framtiden. Derfor mener SV at alle forsøk på å undergrave gratisprinsippet må stoppes. Det gjelder også for etter- og videreutdanning, for tiden da man lærte et yrke og den kompetansen holdt livet ut, er over. Påfyll av ny kunnskap, forskning og erfaring er helt nødvendig for å løse dagens og framtidens utfordringer. SV er derfor ikke enig i justeringen i egenbetalingsforskriften og deler NHOs innvendinger om at en slik endring kan føre til at små og mellomstore bedrifter – og andre – ikke har mulighet for å sende sine medarbeidere til å få nødvendig kompetanseheving. SV er opptatt av at all offentlig høyere utdanning skal være gratis, og det prinsippet vil vi hegne om. Innføring av skolepenger for studenter fra utenfor EØS og Sveits har medført en drastisk nedgang i antall studenter fra områder utenfor Europa. Enkelte linjer må trolig legges ned, og jeg møter mange som jobber ved våre statlige utdanningsinstitusjoner, som er veldig bekymret for fagmiljøenes framtid. SV foreslår derfor også denne gangen at man ikke pålegger utdanningsinstitusjonene å ta skolepenger fra de få internasjonale studentene det gjelder. Det kan enkelt gjøres ved å endre ordlyden fra «skal» til «kan» i loven. Det er beklagelig at det forslaget ikke får flertall. Vi er helt avhengig av å ha utdanningsmuligheter i hele landet; det er store behov for høy kompetanse i både by og bygd. Det er derfor viktig at man politisk tar et ansvar for det, men det må gjøres i tett samarbeid med studiestedene og utdanningsinstitusjonene, så her må en dialog være tydelig avklart. Det er stor mangel på samisk språkkompetanse, i både barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. Det er derfor bra at et flertall i komiteen støtter en innføring av en regel om samisk fagspråk for de institusjonene som har et særskilt ansvar for samisk høyere utdanning og forskning. Her er det særdeles viktig at dialogen mellom Samisk høyskole og Kunnskapsdepartementet er god, for vi vet av erfaring at endringer løsrevet fra dem det angår, veldig sjelden sjelden blir optimale. Noe av det som har skapt mye engasjement, er utfordringen med høy midlertidighet i akademia. Faste stillinger må være hovedregelen i arbeidslivet. Fast inntekt og forutsigbarhet er viktig for den ansatte, men det er også viktig for å beholde kompetanse for en arbeidsgiver. Det er dessverre ikke tilfelle alle steder innenfor denne sektoren, og grep som forplikter, må tas. Vi støtter regjeringens ambisjoner om å redusere bruken av midlertidige ansettelser, men mener at det må flere endringer til. Vi fremmer derfor flere forslag for å sikre at faste stillinger faktisk blir hovedregelen også i denne sektoren. Alle studenter har krav på et godt læringsmiljø, og det skal også være universelt utformede utdanningsinstitusjoner. Vi vet at det ikke er tilfelle overalt, er klar på i sitt høringsinnspill, er det behov for en sterkere regulering av studentenes læringsmiljø. Vi fremmer derfor et forslag om en egen forskrift om krav til dette. Det siste jeg vil nevne, er betydningen av et sterkt studentdemokrati. Det kan ikke bare være et fyndord, men noe som forplikter. Det betyr at studentrepresentanter må sikres den opplæringen som trengs for å kunne fylle oppgaven fullt ut. SV fremmer derfor – i tråd med Norsk studentorganisasjons høringsinnspill – et forslag som vil gi rett til nødvendig opplæring, og der institusjonene fortsatt står ansvarlig. Når det gjelder ansettelse av rektor, vil ikke SV stemme for innstillingen der hvor det presiseres at rektor ikke skal velges. Valg av rektor styrker demokratiske prosesser, og vi mener det er viktig å hegne om styringsmodeller som styrker universitets- og høyskoledemokratiet. Når vi i dag vedtar en ny lov, er det for framtiden. Det er derfor viktig at vi tenker ikke bare på hvordan verden er i dag, men på hvordan vi klarer å se den for oss også Det er ikke alle gode forslag som får flertall, men jeg håper vår nye statsråd lytter og tar med seg alle gode innspill i utviklingen av denne sektoren videre. Med det vil jeg ta opp de resterende forslagene SV er med på.

leder): I flere år var framtiden satt på vent, sier barndomsvennen min når vi snakker om starten på arbeidslivet hennes. Etter fullført utdannelse ved et av landets universiteter var ønsket sterkt om å jobbe videre innenfor det hun hadde utdannet seg Men hun fikk bare halvårskontrakter, og alt som handlet om barn og hus, ble satt på vent. Å skulle kjøpe hus eller stifte familie føltes utrolig usikkert og måtte bare skyves på. Arbeidssituasjonen var preget av en slags negativ klokke som telte ned mot sluttdatoen i kontrakten, stress og usikkerhet. – Som midlertidig ansatt er man alltid på tilbudssiden, fortsatte hun. hun. Det er en virkelighet alle som har stått i midlertidighet, kjenner seg igjen i. Man må jobbe litt ekstra, strekke seg litt lenger og si ja for alltid å vise at man er verdt å satse på, og det er ganske vanskelig å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dermed kan man si at midlertidigheten truer den akademiske friheten og kvaliteten på forskningen, for man har ikke langsiktigheten, resultatene må oppnås innenfor en gitt periode og før perioden er over, og man må være lydig. En profilert utøver valgte etter en lang karriere i det frie feltet å begynne å undervise. Han likte undervisningen og utviklet nye pedagogiske metoder. Han var 50 år og fikk fornyet sine åremål, men han så at da det begynte å nærme seg slutten av åremålet, kunne han ikke prioritere tiden. Det var ikke mulig å være både musiker om kvelden og lærer om morgenen, så han måtte flytte fokuset bort fra lærergjerningen og over på det frie feltet for å ha noe å gå til den dagen åremålet var ferdig. Dette var en tap-tap-situasjon for ham, for studentene og ikke minst for skolen. for skolen. «Forskning er konkurranse til du en dag snubler.» Det er et sitat fra Ingrid Eftedal. Eftedal var såkalt fast ekstern ansatt som seniorforsker og forskningsgruppeleder i barofysiologi ved NTNU. Hun jobbet ved NTNU i nærmere 20 år, hentet inn store summer – over 30 mill. kr i forskningsmidler til NTNU i løpet av ti år. Som fast ekstern hadde hun selv ansvaret for å sikre finansieringen av forskning og egen lønn. Så ble hun syk, sykmeldingen førte til at hun ikke fikk søkt – og uten midler heller ingen stilling, dette til tross for at Eftedal hadde beriket universitetet med både forskning og midler over lang tid, og at forskningen var avhengig av henne. Eftedal fikk en løsning som gjorde at hun ikke ble arbeidsledig, i en alder av 57 år. Hennes historie er tøff, men dessverre ikke unik. Jeg har i dag fortalt tre historier om midlertidighet som illustrerer at midlertidighet rammer våre akademisk ansatte og forskere – i starten av karrieren, i midten av karrieren og på slutten av karrieren. Altfor mange av våre akademisk ansatte og forskere lever i uvissheten midlertidighet fører med seg. Den rammer enkeltmennesker, den akademiske friheten og utfordrer bredden i forskningen. Rødt har derfor sammen med SV fremmet en tiltakspakke basert på innspill fra dem som har skoene på, fagforeningene som organiserer de ansatte på høyskoler og universiteter, forskere og administrativt ansatte i sektoren. Vi håper at flere vil støtte våre forslag, som vil sikre en tryggere arbeidshverdag for de ansatte i sektoren, en bredde og en langsiktighet. I dag er det samenes nasjonaldag: Gratulerer med dagen! dagen! Kanskje nettopp derfor er det ekstra skuffende at det ikke er flertall for vårt forslag om at Sametinget kan opprette styrerepresentant til både Universitetet i Tromsø og Nord universitet, som er viktige utdanningsinstitusjoner for å sikre samisk språk og kultur i dag og for framtiden.

Raja (V) [10:35:18]: Et grunnleggende premiss for at universiteter og høyskoler skal ha et reelt og opplevd selvstyre, faglig frihet og selvstendig ansvar, er reell og faktisk ytringsfrihet i akademia. Undertegnede var med på å nedsette ytringsfrihetskommisjonen i 2020. Det gjorde vi fordi det var behov for en gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. Det er bra at et bredt flertall i denne saken ser at det er nødvendig å sikre vernet av akademisk frihet og ytringsfrihet fordi et ytringsrom under press kan bidra til å innsnevre en mangfoldig og inkluderende offentlig samtale. En viktig del av denne samtalen foregår i og gjennom formidling i akademia. Undersøkelser har vist at ansatte i offentlig sektor opplever at deres ytringsfrihet begrenses. Det er en utfordring også i akademia når så mange viktige deler av den offentlige samtalen foregår på høyskoler og universiteter. Venstre mener det er viktig å ta bekymringene for akademisk frihet innad i akademia på alvor, og det er viktig at dette hensynet gjenspeiles i lovverket. Det er de faktiske og ikke utelukkende rettslige forhold som definerer den opplevde akademiske ytringsfriheten. Derfor er det grunnleggende for demokratiet at ny lovgivning bidrar til å sikre både studenter og ansatte i akademia en opplevelse av faktisk akademisk ytringsrom. Et annet premiss for at universiteter og høyskoler skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat, er autonomi og selvstyre.

for å kunne gi studentene den beste og mest oppdaterte formidlingen for sitt fagfelt. Det burde være ekspertisen og ikke morsmålet som ligger til grunn for valget av foreleser. foreleser. Norske universiteter og høyskoler har inntil nylig også spilt en viktig solidarisk rolle i det internasjonale storsamfunnet. Etter at regjeringen innførte skolepenger for studenter fra land utenfor EØS, har 80 pst. av studentene forsvunnet. Vi står igjen med en håndfull av det laget som kunne bidratt med viktig kompetanse og utvikling i områder som sårt trenger det. Siri Lange ved Universitetet i Bergen sa i Khrono i fjor at den aller største ulempen med skolepenger er at langt færre studenter fra det globale sør får muligheten til å komme hit, og at norske studenter ikke får lære av studenter som har vokst opp i andre kår. Universitetet i Bergen er ikke alene om å ha mistet alle eller majoriteten av de internasjonale studentene fra det globale sør. i Venstre har fortsatt til gode å forstå hva som var formålet med å frarøve de internasjonale studentene uten feit lommebok muligheten til å ta høyere utdanning i Norge. Det framstår som korttenkt, sneversynt og elitistisk fra regjeringen og SV. Derfor har vi varslet at vi stemmer mot forslaget om at norske studiesteder kan kreve egenbetaling fra utenlandske studenter utenfor EØS. Framtidens studietilbud former vi sammen med og ikke over hodet på dem som jobber i akademia. Departementet skriver at for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag må universiteter og høyskoler ha stor grad av selvstyre, faglig frihet og selvstendig ansvar. Regjeringen og SV mener allikevel at Kongen i statsråd er bedre egnet til å legge ned studieplasser enn det studiestedene selv er. Vi i Venstre har tillit til at UH-sektoren selv klarer å vurdere dette. Derfor stemmer vi mot politisk detaljstyring av studietilbudet. Framtidens akademia og studiesteder skal være autonome og ha stort opplevd og reelt ytringsrom. Vurderingspraksisen skal være transparent, og den enkelte student skal oppleve å ha rettssikkerhet og likebehandles med sine medstudenter. medstudenter. Debatten rundt fusk har fått vind i seilene av flere årsaker den siste tiden. Vi i Venstre mener det er svært uheldig dersom reglene for fusk på UH-sektorens institusjoner er ulike, forblir ulike, og at praksis for hva som anses som fusk, spriker fra institusjon til institusjon. For opplevd og reell likebehandling mener vi reglene for fusk for de institusjonene som kommer inn under den nye UH-loven, bør være like, eventuelt så like som mulig. Venstre mener også at det må bli slutt på praksisen som muliggjør utestengning av studenter før man har fått mulighet til å påklage og fått behandlet klagene sine. Fusk får alvorlige konsekvenser for den det gjelder, og det er urimelig å straffe enkeltstudenter før de har fått anledning til å påklage beskyldninger om juks. Vi mener at debatten rundt selvplagiering og KIs inntog gjør det ekstra viktig å tydeliggjøre studiestedenes ansvar for å gjøre studentene kjent med hvilke regler som gjelder, særlig fordi konsekvensene er så alvorlige. Vi kommer heller ikke til å støtte regjeringens forslag om å utvide strafferammen til to år. Det er en lettvint og lite treffsikker løsning på en utfordring som den siste tiden har vist er sammensatt, og krever at man først og fremst tenker og ser på innholdet, sikrer grunnleggende likebehandling og utdanner studentene til å følge den praksisen som skal være. Seniorforsker ved NTNU, Morten Welde, sa det fint i sin henvendelse til oss – at verken statsråder eller forskere mister levebrødet sitt av bagatellmessige feil. Det samme bør gjelde studenter. Vi reagerer også på at regjeringen nå har anket saker om selvplagiat oppover i rettssystemet.

[10:40:40]: I dag skal Stor- tinget behandle forslag til ei ny universitets- og høgskulelov. Det er resultatet av eit stort og omfattande arbeid som har gått over fleire år. For denne regjeringa er det heilt sentralt å gje handlingsrom og myndigheit til institusjonane sjølve. Det er sentralt i tillitsreforma vår. Me skal styre mest mogleg overordna, ikkje i detalj, og me skal dra opp ei klar skillelinje mellom autonomi og der det er rimeleg med politisk styring. Universitets- og høgskulelova har stor påverknad på alle som studerer og jobbar i sektoren. Då treng me ei lov som er tydeleg, tilgjengeleg og forståeleg. Forslaget til ny universitets- og høgskulelov er oppdatert, tydelegare og betre tilpassa særlege utfordringar i universitetsog høgskulesektoren.

Me ser òg eit behov for å styrkje samarbeid og erfaringsdeling i sektoren, noko som vil bli ein viktig del av regjeringa sitt oppfølgingsarbeid framover. Det er aukande press mot den akademiske fridomen og særleg mot den akademiske ytringsfridomen. Kierulf-utvalet slo fast at trugsmåla mot sanningssøking og akademisk ytringsfridom er ei stor samfunnsutfordring. Det er regjeringa hjarteleg samd i, og difor har me i framlegget til ny lov teke grep for å styrkje vernet av den akademiske fridomen.

Norsk er framleis det dominerande undervisningsspråket på universitet og høgskular, men her skjer det altfor raske endringar. På litt over eit tiår er mengda engelsk i undervisninga meir enn dobla. Tapar me det norske fagspråket – og det gjeld både bokmål og nynorsk – mistar me noko av det viktigaste me har i Noreg: eit felles fullverdig språk som kan brukast til alt. Difor føreslår regjeringa eit krav i den nye lova om at undervisningsspråket i høgare utdanning i Noreg skal vere norsk eller samisk, og at unntak frå det kravet må ha ei fagleg grunngjeving. grunngjeving. I dag feirar me den samiske nasjonaldagen, og eg vil difor særleg trekkje fram at Stortinget i dag òg behandlar framlegget vårt om å innføre ein regel om samisk fagspråk i den nye universitets- og høgskulelova. Lovfestinga vil bidra til å løfte statusen for samiske språk og bidra til ei synleggjering av det viktige arbeidet med å styrkje samiske språk som fagspråk. Nedlegging av ein studiestad kan få mykje å seie for både arbeidsplassar og folkesetnad i eit område. Særleg i distrikta manglar me både lærarar, sjukepleiarar og andre yrkesgrupper. Å leggje ned studiestader kan gjere det vanskelegare å rekruttere kjernekompetanse som trengst i kommunane. Regjeringa meiner difor at nedlegging av studiestader er eit politisk ansvar og ikkje bør vere noko kvart enkelt styre ved universitet og høgskular kan bestemme åleine. I ny lov føreslår me difor at det er Kongen i statsråd som skal ha myndigheit til å vedta å leggje ned studiestader. studiestader. Bruken av mellombelse stillingar i universitets- og høgskulesektoren er høgare enn i norsk arbeidsliv elles. Mange mellombels tilsette gjer at sektoren kan tape konkurransen om talent, og kan føre til at institusjonane ikkje klarar å byggje opp og halde ved like gode forskings- og utdanningsmiljø. Mange unge forskarar opplever å vere mellombels tilsett over veldig mange år, noko som kan skape uvisse for både jobb, økonomi og familieliv. Difor er det for denne regjeringa eit mål om mest mogleg heile, faste stillingar. Våren 2021 vedtok Stortinget etter forslag frå Solberg-regjeringa å innføre eit krav om at det skal vere to sensorar ved alle eksamenar der karakterskalaen A–F blir brukt. Det var noko som skapte mange reaksjonar. Kritikken har m.a. gått på at det blir resurskrevjande og vanskeleg å gjennomføre i praksis.

Veldig mange av spørsmåla som har kome opp i debatten den siste tida, har me be handla godt og grundig og føregripe i proposisjonen som kom i juni i fjor. Difor meiner me at me no får eit regelverk som er betre tilpassa situasjonen, meir nyansert utmåling av reaksjonar og klargjering av plagiering og sjølvplagiering. Takk så langt – eg ser fram til den vidare debatten.

Lihkku beivviin! Det er veldig hyggelig å kunne møte statsråden til replikkordskifte her i dag, og det er all grunn til å være fornøyd med de presiseringene som gjøres angående samisk fagspråk. Jeg er helt enig i de vurderingene statsråden gjorde i sitt innlegg. i sitt innlegg. Regjeringen gikk til valg på en tillitsreform i offentlig sektor, og UH-sektoren, som statsråden kjenner veldig godt, er jo vår mest kunnskapsintensive sektor. Hva er grunnen til at regjeringen ikke har tillit til at institusjonene tar kloke avgjørelser i tråd med samfunnsoppdraget de er tildelt? Statsråd Me vil i tillits- reforma vår understreke at me skal styre i det store, ikkje i det små. Her har openbert Høgre og regjeringa ulike oppfatningar om kva som er store, og kva som er små spørsmål.

Framtida for norsk språk, for norsk fagspråk, er for regjeringa eit stort spørsmål. Det er eit spørsmål me vil få institusjonane til å ta eit større ansvar for. Det er ikkje eit lite spørsmål. I ei lang rekkje andre spørsmål i denne lova har me rydda bort detaljstyring. Me har gjort det klarare at det er institusjonane sjølve som har ansvaret for å finne dei gode løysingane. Me har funne ein god balanse mellom politisk styring og autonomi i lova. (H) [10:47:47]: Vi er enige om det aller, aller meste, og det gjøres veldig mange fornuftige og gode presiseringer og endringer i den nye loven. loven. Norge er et veldig lite land, og vi må forvalte de menneskelige ressursene vi har, på en klok måte dersom vi skal lykkes. Våre studenter konkurrerer i et internasjonalt arbeids- og studiemarked, vi er avhengig av at de er konkurransedyktige med tanke på kvalitet, dersom vi skal lykkes som land. Hvordan kan statsråden forsvare å bruke universitets- og høyskoleloven som et distriktspolitisk virkemiddel når institusjonene og studentene selv mener at det går ut over kvaliteten i studietilbudet? Hvis det gjør det, vil vi jo tape konkurransekraft. [10:48:42]: Kvalitet skal vere overordna alt i politikken for norske universitet og høgskular, og me har eit godt kvalitetssystem som sikrar det. Me skal ikkje ha ei einaste utdanning som ikkje held mål. Så har me ei lang linje i norsk utdanningspolitikk: Me har bygd opp institusjonar utover i landet. Gradvis, etter motstand, kom det første universitetet i Oslo for over 200 år sidan. Etter motstand kom det eit universitet i Bergen. Det kom ein teknisk høgskule i Trondheim, det kom eit universitet i Tromsø – til stor motstand. Det kom ei utbygging av distriktshøgskular – til stor motstand frå sentrale strøk. Det har vore svært viktig for å gje kompetanse og utdanning til heile landet å vere med og dra heile landet gjennom den politikken som er ført. For oss er det heilt openbert at dette er heilt sentrale spørsmål i norsk politikk som det ligg til sentrale styresmakter å avgjere. [10:49:49]: Regelverket rundt fusk har vært høyt på dagsordenen både i det året vi har lagt bak oss, og ikke minst i den siste tiden. Jeg ønsker derfor å spørre statsråden om han mener at selvplagiat bør straffes på samme måte som og om han mener at eventuelle straffereaksjoner når det gjelder fusk, bør iverksettes før eventuelle klager er behandlet.

i Stortinget i dag, om at det skal bli sett på som mindre alvorleg enn plagiat av andre sine tekstar. Me går òg opp ei tydeleg grense mellom gjenbruk av eigen tekst som har gjeve utteljing, og gjenbruk av eigen tekst som ikkje har gjeve utteljing, at det ikkje er greitt med gjenbruk av eigen tekst i alle situasjonar. Me kan ikkje ha ein situasjon der ein får dobbel utteljing av same tekst på fleire eksamenar.

Av alle de spørsmål man kunne trekke fram, velger jeg å be om en kommentar til dette med skolepenger for studenter utenfor EØS og Sveits. Dette er noe mange utdanningsinstitusjoner har reagert på og ikke er begeistret Vi ser også en kraftig nedgang i antall studenter fra det globale sør, noen steder faktisk så langt ned som til null. Tilbakemeldingene bærer naturlig nok preg av litt fortvilelse fra mange av dem som jobber med dette. Man ville nok satt pris på om man hadde muligheten til noe mer handlingsrom på dette enn det loven legger opp til. Den utviklingen vi ser, er negativ. Hvordan vil statsråden møte den fortvilelsen som vi nå hører fra utdanningsinstitusjonene våre? Me innførte skolepengar for studentar frå utanfor EU og EØS som omtrent det siste landet i Europa. For regjeringa sin del var det ganske openbert at i ein situasjon med auka behov for prioritering av resursane, var det å binde opp rundt rekna 1 1 mrd. kr til den gruppa ikkje ei rimeleg prioritering av resursbruken i norsk høgare utdanning. Difor har me tilpassa oss situasjonen i resten av Europa på det feltet. Me har i tillegg gjort framlegg om, og det er vedteke i statsbudsjettet, å innføre ei stipendordning, som òg er vanleg, og noko som andre land har. Me vil møte situasjonen på den same måten som ein møter det i andre land. Vår oppfordring til institusjonane er å sjå til Sverige. Der har institusjonane etter ein nedgang i studenttalet tilpassa seg det nye, og studenttalet er på veg oppover.

[10:53:25]: Jeg vil også gjerne begynne med å gratulere. Det er noe særlig med den første dansen her nede på parketten, og da er det jo fint at det er noe så viktig som UH-loven vi diskuterer. Bruken av såkalt fast ansettelse med ekstern finansiering har vist seg å fungere bra for å pynte på statistikken over midlertidighet ved våre universiteter og høyskoler. Problemet er at denne typen ansettelser ikke gir den tryggheten folk trenger i jobb. Regjeringen er i Hurdalsplattformen tydelig på at det er viktig å sikre folk trygghet i jobb gjennom hele og faste stillinger. I arbeidet med universitets- og høyskoleloven har Rødt fremmet forslag om at regjeringen skal utrede modeller for brofinansiering av slike faste stillinger med ekstern finansiering, dvs. en overgangsstøtte mens forskerne jakter nye prosjektmidler. Dette kunne ikke regjeringspartienes medlemmer i komiteen støtte. Er dette likevel noe statsråden selv kan tenke seg å ta tak i for på den måten å styrke stillingsvernet, slik flere av fagforeningene har pekt på i sine høringssvar?

på som noko institusjonane sjølve må ta tak i, i den grad det er rimeleg og tilpassa situasjonen på kvar einskild institusjon og kvart einskilte fakultet. Me ser at det er mykje godt arbeid på gang, og me me meiner at det er autonomien i kvar institusjon som best veit korleis dei fører sin eigen personalpolitikk på det området, som bør liggje til grunn. Me følgjer veldig nøye med på det som skjer, og eg synest det er positivt at dette blir prøvd ut i større omfang.

jeg tror at statsrådens bestefar, Oddmund Hoel, som også var stortingsrepresentant for Venstre i tre perioder, hadde vært svært stolt over denne prestasjonen. Selv om partiene våre nå står langt unna hverandre på vesentlige områder, tror jeg allikevel det er en gledens dag at man følger opp familiearven ved å komme på Stortinget på den måten. Gratulerer med det. Det har kommet fram i pressen under disse fuskesakene at reglene visstnok spriker en del fra institusjon til institusjon – og også praksisen for dette. Jeg lurer på om statsråden mener at den nye loven nå vil sikre at det blir helt like regler og lik praksis i sektoren. Og dersom ikke: Vil statsråden bidra til at sektoren sørger for å utforme like regler, slik at dette blir forutberegnelig og rettssikkert og ikke framstår som vilkårlig for studentene? Statsråd Sjølv om min bestefar og Abid Raja er med i eit parti som heiter det same, skal ikkje eg kommentere om dei to partia eigentleg liknar på kvarandre.

Det sa me i ein proposisjon som kom i juni i fjor. Mykje av debatten har gått på det. Me er òg i gang med tiltak overfor institusjonane gjennom Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse og Universitets- og høgskolerådet. Regelverka må bli meir like, praksisen må bli meir lik, men det må vere kvar institusjon som utformar regelverk tilpassa sin situasjon, sitt fagtilbod. Så vil eg til slutt takke for alle helsingar, frå representanten Raja og andre som har hatt ordet i replikkvekslinga,

Særlig på områder hvor akademiske resultater utfordrer våre eksisterende oppfatninger, vil det for enkelte falle naturlig å søke å legge begrensninger for den akademiske friheten. Det er derfor viktig at vi i denne sal er så tydelig, som jeg oppfatter at en samlet komité er i innstillingen, på at vi skal holde den akademiske friheten høyt. Som komiteen påpeker, er akademisk frihet en viktig forutsetning for at offentligheten fortsatt skal ha høy tillit til forskning og høyere utdanning. Institusjonene innenfor forskning og høyere utdanning skal ha akademisk frihet, og de har videre et ansvar for å verne om også den enkelte ansattes utøvelse av den akademiske friheten. friheten. Regjeringen Solberg satte i 2020 ned ytringsfrihetskommisjonen for å få en bred gjennomgang på ytringsfrihetsfeltet for første gang siden 1999. Det har skjedd mye i samfunnsutviklingen siden den tid, inkludert framveksten av nye digitale offentlige rom. Ytringsfrihetskommisjonen leverte i 2022 sin utredning, NOU 2022: 9 – En åpen og opplyst offentlig samtale. Videre satte regjeringen Solberg ned et ekspertutvalg spesifikt for akademisk ytringsfrihet, ledet av Anine Kierulf. Kierulf-utvalget leverte i 2022 sin utredning, NOU 2022: 2, Akademisk ytringsfrihet – God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag. Dette har dannet et grunnlag for lovforslaget som vi nå behandler. Selv om god ytringskultur må bygges nedenfra, påpeker ekspertutvalget at uklare regler kan bidra til å innsnevre den akademiske ytringsfriheten. Det lovforslaget som vi i dag har til behandling, vil bidra til å sikre den akademiske ytringsfriheten gode juridiske rammer. Hvordan de juridiske rammene fylles, blir viktig og er opp til oss alle i samfunnet: politikere og andre som opptrer i offentligheten, de akademiske institusjonene, vitenskapelig ansatte, studenter og mediene

Takk, president. I forrige innlegg rakk jeg ikke å si alt jeg skulle. En av de store debattene rundt UH-loven, som har gjort at vi kanskje har fått mye mer oppmerksomhet om den loven enn vi kunne drømme om, handler om fusk. Jeg må slå fast at fusk ikke er lov. Det er fortsatt ikke lov med den nye UH-loven, men vi presiserer forskjellen som har kommet opp i debatten tidligere her, mellom selvplagiat og plagiat av annen tekst. Det er viktige premisser som der dras opp i UH-loven, og som gjør at det vil være større rettssikkerhet når en bruker egen tekst dersom den ikke er gitt tellende karakter tidligere. Institusjonene har et særskilt ansvar for å gi studentene innsikt i hva slags eksamensbestemmelser som gjelder for den eksamenen de skal ta. høyskoleloven) 2307 tusjoner jeg har møtt, som ønsker å ta flere studenter i fusk enn de må – de ønsker at studenter skal lykkes. I fjor var det 526 personer som ble tatt i fusk. Det er vanskelig å få fullstendig oversikt over straffereaksjonene. Det den nye UH-loven gjør, er å gi et bredere verktøysett for å kunne straffe ulikt ut fra graden av fusk som bedrives av studenten. Det er viktig å si at noen kanskje får karakterstraff, noen får annullert eksamen, noen kan få bare en advarsel, og noen kan bli utestengt. Nå kan en med den nye UH-loven bli utestengt i inntil to år når noe svært alvorlig er gjort, når en kanskje gjentar fusket. Til Til slutt: Vi som stortingspolitikere og våre høyere utdanningsinstitusjoner deler fullstendig ambisjonene om at studentene skal lykkes i sin utdanning. Det er de, altså studentene, avhengig av, og det trenger Norge. Vi har behov for mange, mange flere med fullført høyere utdanning i framtiden. Denne loven gir nå institusjonene et bedre lovverk, som skaper handlingsrom, trygghet og forutsigbarhet. Det er jeg stolt av. Elise

[11:03:04]: Jeg er glad for at det er et bredt politisk flertall bak loven her i dag. Med det får nærmere 300 000 studenter og 43 000 ansatte ved universiteter og høyskoler en ny og oppdatert lov. lov. Det er omtrent 20 år siden det ble gjort en helhetlig gjennomgang, så det var nok kanskje på tide. Det er viktig i seg selv at vi nå får en helhetlig lov som gjør regelverket lettere å forstå. Som det slås fast, er formålet med universiteter og høyskoler å tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. I loven tydeliggjøres den akademiske friheten, som flere har vært inne på. på. Loven regulerer noe av grunnmuren i samfunnet vårt: forskning, utdanning og frihet. Kunnskap er vår viktigste nasjonale kapital og grunnlaget for nasjonal velferd, vekst og verdiskaping. Det er med kunnskap vi kan møte store utfordringer, videreutvikle velferdsstaten og møte samfunnsutfordringer som klimakrise og sosiale forskjeller. Da er det viktig at man har en fri samtale, spesielt i en verden der debattklimaet har blitt mer polarisert. mer polarisert. Som flere har vært inne på, har noe av det som har kommet mest fram i mediene den siste tiden, handlet om fusk. Jeg er glad for at det er et bredt politisk flertall som understreker viktigheten av et rettferdig og forståelig regelverk. Det er et flertall som slår fast

i proposisjonen oppfordres institusjonene til å jobbe sammen med å utvikle en felles forståelse for dagens regler og å sikre lik forvaltningspraksis grad. Jeg ser at det er enkelte partier og representanter som prøver å slå litt politisk mynt på denne saken. Jeg synes helt ærlig det er litt vanskelig å forstå forskjellene, for i proposisjonen framgår jo nettopp det som også løftes fram av representanten fra Venstre og representanten fra

samefolket! En av de viktigste sakene for denne regjeringen er å føre en kunnskapspolitikk for hele landet. Som tidligere nevnt i denne debatten har desentralisert høyere utdanning vært en ubetinget suksess i Norge. Gjennom politiske og strategiske beslutninger har universiteter, høyskoler og studieplasser blitt etablert over hele landet for å sikre tilgang på utdanning og kompetanse i hele landet. Fra enkelte hold er det framstilt som om det å bygge ned studiesteder er et rent faglig spørsmål. Det er en grov feil og en feilaktig forenkling. Nesna-saken har på mange måter blitt en symbolsak på viktigheten av politisk styring og betydningen av høyere desentralisert utdanning. Nedleggingen av studiestedet på Nesna var ikke begrunnet i en faglig vurdering om at studietilbudet ikke holdt faglig mål. Faktum er at Solberg-regjeringen i 2019 abdiserte politisk ved passivt å se på at styret ved Nord universitet la ned Campus Nesna. Solberg-regjeringen kunne brukt instruksjonsmyndigheten til å la andre hensyn veie tyngre, men valgte å la struktur- og sentraliseringsprosessen gå sin gang. For Senterpartiet er det viktig å understreke at med den betydningen høyere utdanning har i en region, kan det ikke overlates til styrene alene å bestemme om studiesteder skal opprettholdes eller legges ned – rett og slett fordi det har innvirkninger langt utover institusjonen selv. Et eksempel fra Agder er da Universitetet i Agder fikk penger til desentralisert studieplass i Lyngdal Lister Kompetanse. Det er en ubetinget suksesshistorie, ikke bare for Lister Kompetanse, men for regionen vest i Agder. Det handler om både kompetanseutvikling, kompetansearbeidsplasser, grunnlag for næringsutvikling, bosetting og en lang rekke andre forhold. Forslaget om lovendring er ikke et angrep på institusjonenes autonomi, men en opprydding og plassering av det overordnede politiske ansvaret for høyere utdanning i dette landet. Det dreier seg om hvordan en nasjonalt skal legge til rette for utvikling i hele landet. Det er ingen privatsak for et enkelt styre. Derfor har slike saker også et nasjonalt perspektiv, og dermed følger et politisk ansvar. Senterpartiet er glad for at regjeringen her tar grep, og at myndigheten til å legge ned studieplasser nå flyttes til Kongen i statsråd og i framtiden avgjøres gjennom en politisk beslutning.

Oppmerksomheten rundt fusk har vokst seg stor som følge av avsløringer om politikernes egne unnlatelsessynder. Det er viktig og riktig at mediene har avdekket dette, og det er nødvendig med en større debatt om det inntil nå gjeldende regelverket, for det mangler ikke på eksempler på at helt vanlige studenter har fått lide under lovverkets uvilkårlige praksis. Jeg nevner i fleng: HINN-studenten som var anklaget for selvplagiering, som vant i lagmannsretten, og som staten nå tar til Høyesterett; Katie, som ble feilaktig utestengt fra all utdanning i ett år etter tekstlikhet med egne notater; Sam og Hannah, som glemte anførselstegn; Unn, som brukte sin egen definisjon av lek om igjen på en eksamen på barnehagelærerutdanningen. Disse sakene tydeliggjør behovet for et felles og omforent regelverk for fusk i norsk UH-sektor. Utgangspunktet for en slik lov må være en felles definisjon av hva fusk er. Jeg må innrømme at jeg i arbeidet med denne loven har irritert meg over dette ordet. Hva betyr det egentlig? Denne irritasjonen kan Stortinget i dag være med på å sette en stopper for. Rødt har nemlig foreslått en definisjon av fusk i tråd med høringsinnspillet fra ICJ-Norge. De argumenterer i sitt høringssvar med at et regelverk som flertallet i komiteen støtter, legger opp til at det er hver enkelt institusjons ansvar å definere hva som er og hva som ikke er fusk. Dette er ikke et eksempel på sektorens autonomi og den akademiske friheten. Det er et eksempel på manglende rettssikkerhet for norske studenter. Jeg vil avslutte dette innlegget med å fokusere på straffereaksjonene studenter som fusker, nå vil møte. Flertallet i komiteen later til å mene at dagens regelverk ikke straffer studentene nok. De har derfor støttet opp om regjeringens forslag om å doble den maksimale utestengelsesperioden, fra ett til to år. Dette skjer samtidig som flere organisasjoner, deriblant NSO, har pekt på at studenter allerede med dagens lovverk straffes strengere enn sine akademiske forbilder, forskere og forelesere. Rødt er imot å øke straffen for studenter som fusker. Dagens rammer for dette er mer enn gode nok. Hva tror vi egentlig vil skje? Tror virkelig flertallet at studenter som utestenges i to år, vil komme tilbake til utdanningen sin etterpå? Jeg har mine sterke tvil. Resultatet blir dermed at straffen i realiteten blir en endelig avskjed med akademia. Det er rett og slett bare synd.

Det er alt fra formålsparagrafen – som det er bred enighet om, rundt de oppklaringene som er der – til gratisprinsippet og åpenhet rundt forelesninger. Jeg synes det er et poeng å nevne det særlige ansvaret for små fag, for det er ingen selvfølge at vi har den bredden i faglige tilbud og forskningsaktivitet som vi har i Norge i dag, og det presiseres også i loven. Videre har vi spørsmålet knyttet til ansettelser. Det skal ikke være tvil om at faste ansettelser er hovedregelen. Midlertidige ansettelser er harmonisert med arbeidsmiljøloven, og vi vet at sektoren har mye å gå på

Fusk og selvplagiering har flere vært innom. Senterpartiet mener at rammene nå ligger i loven, men at det fortsatt kreves en videre rydding i dette landskapet. Det synes jeg også det siste innlegget Videre er det spennende å følge arbeidet rundt akkrediteringskrav for universiteter, som har varslet høring i juni, og opptaksutvalget, som Stortinget vil behandle senere. senere. Det er flere som går hardt ut når det gjelder språk og nedlegging av studiesteder. Da må jeg bare stille et litt retorisk spørsmål: Er det ingen som er bekymret for hva som vil skje med norsk språk og norsk kunnskap om vi ikke har en bred nok base med forskning og akademisk arbeid på norsk – når vi ser at språkmodeller og kunstig intelligens blomstrer opp, og når vi ser at det å ha et godt norsk fagspråk i bunn er en forutsetning for forståelse og demokratisk involvering

(FrP) [11:15:10]: Jeg vil også takke for debatten så langt. Jeg tok ordet på nytt for å svare på angrepet fra Arbeiderpartiet om at noen forsøker å slå politisk mynt på fuskesakene, og at Arbeiderpartiet ikke var kjent med at Fremskrittspartiet har foreslått sende loven tilbake for en ny gjennomgang av fuskeregelverket. Jeg kan orientere om at Fremskrittspartiet allerede 11. august i fjor, i VG, tok til orde for å sende universitets- og høyskoleloven, UH-loven, tilbake for en ny gjennomgang av fuskeregelverket. ikke for å slå politisk mynt, men fordi vi i fjor så flere saker som viste hvordan regelverket rundt fusk slo feil ut for mange studenter som ikke hadde det var mye bråk og uro rundt flere saker som gjaldt fuskeregelverket. Mange av disse sakene var kommet fram etter at regjeringen hadde lagt fram sin proposisjon. Derfor mente Fremskrittspartiet at det var viktig at man fikk en ny helhetlig gjennomgang rundt dette regelverket,

bl.a. at eventuelle straffereaksjoner ikke skal iverksettes før studenter får en mulighet til å klage og bevise sin uskyld dersom de mener at de er feilaktig anklaget,

Regjeringa er oppteken av at det må vere betre balanse mellom handling og reaksjon ved brot på eksamensreglane. I proposisjonen har me føreslått fleire endringar om korleis fusk blir handtert Me meiner at reaksjonsbruken i større grad enn i dag bør nyanserast ut frå kor alvorleg fuskhandlinga er. Det er det mykje av debatten den siste tida har gått ut på. Ei mindre alvorleg handling bør ikkje føre til like streng reaksjon som ei alvorleg fuskhandling. Når me føreslår å opne for utestenging i opptil to år i særleg grove tilfelle, er ikkje det meint som ei generell utviding. Det er meint å kunne tilpasse reaksjonane til dei særleg grove tilfella av fusk. Me føreslår å gjere vifta av konsekvensar

sørgje for at samfunnet har tillit til dei papira som kandidatane våre har med seg ut frå norske utdanningsinstitusjonar, at dei faktisk har lært det som står på vitnemålet at dei kan. Elles set me heile tilliten til universitet og høgskular over styr. Me gjer òg framlegg om nye føringar for gjenbruk av eige arbeid, det ein kallar sjølvplagiat. Me føreslår at institusjonane normalt ikkje skal kunne ha eksamensreglar som forbyr gjenbruk av eige arbeid som ikkje har gjeve utteljing tidlegare. Gjenbruk av eige arbeid må òg sjåast på som mindre alvorleg enn å plagiere andre, og det må få betydning for reaksjonen. Ein del av det å ha ein rettsstat går ut på at me har eit rettsvesen som òg prøver dei rettslege spørsmåla som måtte dukke opp. Det er ein viktig del av rettspleia vår. Da må me anke enkelte saker vidare i rettssystemet, og i det mest omdiskuterte tilfellet no skjer det rett og slett – dessverre, må eg seie – fordi det er heilt nødvendig for for staten, og for studentane, å få ei rettsleg avklaring på det som oppstod som ein uheldig, uklar rettsleg situasjon. Til slutt vil eg takke komiteen for eit godt arbeid med universitets- og høgskulelova. Dette er eit utmerkt grunnlag for å arbeide vidare

Det er vel nettopp derfor vi trenger å vedta denne loven nå, også fordi den er tydelig på at vi har klare forventninger til å samordne regelverket, til at institusjonene må bli bedre til å snakke sammen, og at vi trenger tydeliggjøring. Sakene vi har sett, sett, er ikke greie, men det er ikke et argument for ikke å vedta loven. Det er heller motsatt. Vi trenger tydeliggjøring, og vi trenger det at vi har en klar forventning, som det framgår av proposisjonen, til institusjonene om å samordne seg.

vet. Det jeg hører nå, er egentlig en gjengivelse av de samme problemstillingene som flertallet er opptatt av i innstillingen, og som også framgår av proposisjonen. Det er heller ikke noe uenighet i det som ligger i anmodningsvedtaket. Det er også et bredt politisk flertall som er enig i et vedtak som handler om å utsette iverksettelse av utestenging når studenten ønsker det, til etter at klagen er avgjort. Så der er vi helt enige.

Jeg vurderer den loven som legges fram i dag, til å kunne gi en god basis for universiteter og høyskoler i årene som kommer. Jeg vurderer at det som blir sagt om språk, om hvilke språk som skal være framhevet ved universitetet,

Det blir presisert at utvikling knyttet til vårt ansvar for utenlandsstudenter skal beholdes gjennom en god stipendiatordning. Det finnes mange land her i verden som ikke har den samme muligheten til å gi utdanning til dem som trenger det for å ha en profesjonalitet i arbeidet som skal foregå framover på et bredt spekter av områder. Så det er jeg skikkelig glad for. Når det gjelder fusk,

Votering i sak nr 2, debattert 6. februar 2024 Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Kari-Anne Jønnes, Margret Hagerup og Tone Wilhelmsen Trøen om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

Først vil jeg takke for et godt samarbeid i komiteen, og ikke minst vil jeg takke alle rundt komiteen, som har sørget for at behandlingen av denne saken har gått helt sømløst og greit. Dette er en sak fremmet av Høyre på bakgrunn av behovet for en bedre, mer oppdatert og koordinert rådgivningstjeneste for våre elever – de som skal velge en vei videre i livet. Det er foreslått at man bør vurdere om «karriereveileder» skal være en egen stillingskategori, og at videreutdanningstilbudet skal styrkes og videreutvikles. Til slutt foreslås det å styrke mangfoldsrådgiverne, slik at behovet møtes der det er. Det er stor enighet i komiteen om behovet for en sterk rådgivertjeneste. Våre unge er vår største ressurs og de som skal fylle samfunnets kompetansebehov i årene framover, og de er store. I dag opplever for mange unge at de ikke får tilgang på god nok informasjon når de skal ta veloverveide utdanningsvalg senere. Det er det et samlet ønske om å gjøre noe med. kunnskapsbaserte råd og bedre elevenes muligheter for gode valg. Der man har styrket rådgivningstjenesten og lagt til rette for videreutdanning og samhandling med Nav, næringsliv og andre samfunnsaktører, har kvaliteten økt. Komiteen stiller seg også bak at mangfoldsrådgiverne har en viktig oppgave og bidrar positivt til å forebygge og bedre de utfordringer som en del elever opplever. si litt om SVs tanker i saken. Det er helt avgjørende at vi har gode rådgivere i hele skoleløpet. Unge i dag forventes å ta viktige valg når de er veldig unge – så unge at livserfaringen er begrenset og oversikten over ulike alternativ ikke er god nok. En god veileder må derfor ha tilstrekkelig tid, god og oppdatert kunnskap om muligheter, dialog med samfunnet rundt og ikke minst kvaliteter som veileder, slik at man fanger opp elevenes ønsker, muligheter og alternativer uten for tidlig å begrense valgene. Det er gledelig at det blir flertall for forslaget om økt koordinering og styrking, og selv om det ikke er flertall for de øvrige forslagene, har vi grunn til å tro at statsråden tar det med seg inn i det videre arbeidet.

Sosial kontroll i større eller mindre grad er noe vi skal ta på høyeste alvor. Det å vokse opp med ulike kulturer kan være veldig krevende, og mennesker med god innsikt og relasjonskompetanse må være tilgjengelig for alle som trenger det. Det er derfor viktig at de som jobber med dette i skolen, får en sentral og naturlig plass. SV mener at man burde vurdere å overføre denne funksjonen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til Utdanningsdirektoratet, slik at man i forlengelsen av det blir en mer naturlig del av skoleverket. Ingen skal vokse opp uten frihet til å velge sitt eget liv.

At ungdom velger rett karrierevei og får god rådgivning, er kjempeviktig. Nå vi i en undersøkelse ser at 22 pst. sier at de får ikke de gode svarene de trenger for å ta de valgene de gjør, er det problematisk.

Som saksordføreren nevnte, er det stor enighet i denne saken. Vi ønsker alle en bedre veiledning, og vi ønsker at ungdom skal få de svarene og den veiledningen de trenger, når de skal ta store valg i livet om hvor de skal gå videre. Målet er vi altså svært enige om. Det er mange aktører som er involvert i dette, og å gå gjennom alle sammen og sørge for at man vet om hverandre slik at gode krefter møtes, er veldig viktig. I tillegg har regjeringen startet noen viktige arbeider som jeg tenker betyr mye i denne sammenhengen. Vi skal ha en mer praktisk og variert skole, der også de forskjellige yrkene som finnes ute i samfunnet, skal få en større plass – en mer yrkesrettet arena for læring. Det gir også ungdom en smak og en forståelse av hva som som finnes der ute, som kan være viktig i videre valg om hva man ønsker å gjøre. Allerede i opplæringsloven har vi åpnet for mer frihet i timeantallet, noe som gjør at man kan gjøre bedre valg, og som kan bidra til større kunnskap om dette i grunnskolen og videre. Samtidig sier vi i dette forslaget at vi skal samarbeide bedre med skole, Nav og næringslivet og alle andre som bidrar til at ungdom får den kunnskapen de skal ha når de skal ta store valg for seg selv. selv. Vi trenger de unge ut i arbeidslivet, og tidligst mulig. Vi kommer til å gå mot en tid da det blir flere eldre og færre unge. Da har vi ingen år å miste på at folk tar feil valg om hvilken karrierevei de skal gå. Mort

[11:30:53]: Mangel på ar- beidskraft med riktig kompetanse er en av de største utfordringene i tiårene som kommer. Det er derfor viktig at elevene får god veiledning og kan ta valg for videre utdanning og arbeid basert på hvor det vil være behov for arbeidskraft. Mangelfull eller dårlig rådgivning kan medføre feilvalg, med den konsekvens at ungdommer bruker for lang tid før de kommer i jobb. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Jeg vet fremdeles ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor. Som ung ble jeg rådet til å ta studiespesialiserende, slik flinke piker ble og fortsatt blir, både av skolen og av samfunnet. Karrieren min startet dermed i kassen på Rimi, etterfulgt av sommerjobb som lagermedarbeider på ASKO. Det ble min billett inn til en lang og variert yrkeskarriere. Mellom 2009 og 2011 fikk jeg en haug med unger, samtidig som jeg tok en mastergrad i endringsledelse, for jeg måtte jo bli til noe. den gangen om yrkesfag og alle mulighetene det kunne gi. Akkurat nå konkurrerer tre kokkelandslag i kokkeOL i Stuttgart. Tre lag har så langt levert prestasjoner som har gitt gullmedaljer i alle kategorier. Vi har kokker i verdensklasse som går foran og viser vei for matnasjonen Norge, men det er en godt bevart hemmelighet. På samme måte er det at kokkeyrket er en av 200 ulike yrkesfagretninger, en godt bevart hemmelighet for mange. Over 20 år etter at jeg tok mitt valg, er det mange historier om elever som har fått dårlige råd, eller snarere manglende råd. En undersøkelse viser at omtrent hver femte elev sier at de ikke har fått god nok informasjon til å ta et informert utdanningsvalg. Elever forteller at de får råd i ungdomsskolen, men at de må vente til de kommer på videregående med å få videre råd. Foreldre har like mange meninger om hva som er de kloke valgene. Vi mødre får ofte skylden for å mene for mye, og det er nok en kritikk vi må ta. Forskning viser at særlig foreldrene er viktige når det gjelder unges valg av utdanning. Samtidig har vi ikke oversikten over alle mulighetene som er der. Derfor trengs det trygge og gode veiledere i skolen, og det er på høy tid å løfte rådgivningen gjennom hele skoleløpet. Det er derfor gledelig at Høyre i dag får med seg en samlet komité på å be regjeringen utrede hvordan ansvaret for rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten kan samles for hele skoleløpet, og videre hvordan samarbeidet mellom karriereveiledning, Nav og næringsliv kan styrkes. 2024 karriereveiledningen i skolen organiseres. Dette forslaget er et viktig grep i Høyres ungdomsskolereform for å skape en skole hvor elevene opplever mestring og læringsglede og i større grad forberedes på eventuelt å gå i yrkesfaglig retning.

Strand (Sp) [11:34:04]: Karriere- veiledning og god rådgivning er en forutsetning for å få staket ut rett kurs her i livet. Enkelte elever klarer det kanskje helt av seg selv, men de aller fleste av oss har godt av noen råd og faglige innspill. En bekjent av meg sa en gang at han har kastet bort et halvt liv på grunn av dårlig rådgivning, så det kan også slå negativt ut. Utdanningsvalg og arbeidslivsfag er tilbud i ungdomsskolen for å være med og styrke og ruste elevenes forutsetninger for å gjøre gode valg for framtiden, sammen med andre inntrykk og erfaringer elever henter inn fra flere hold. Det er også slik nå at arbeidslivet er i stadig endring. Færre vil kanskje stå i den ene jobben gjennom hele livet, og de aller fleste av oss vil ha behov for omskolering, videreutdanning og ikke minst karriereveiledning for å navigere i dette landskapet. Senterpartiet støtter forslaget om at man skal utrede hvordan rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten for hele skoleløpet kan samles og koordineres bedre, og hvordan samarbeidet mellom karriereveiledning, Nav og arbeids- og næringsliv kan bli styrket. Det er fordi vi ser på det som en mulighet til å løfte karriereveiledningen og god rådgivning videre. Ikke minst er det naturlig i forbindelse med arbeidet som nå pågår knyttet til ungdomsskolemeldingen, som vi har høye forventninger til. Til slutt har jeg lyst til å si at Høyres ungdomsskolereform i all hovedsak er forslag vi har sett og hørt før og en styrking av eksisterende politikk. Jeg imøteser Høyres initiativ videre og ikke minst at regjeringen skal legge fram det Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener er de riktige og gode løsningene for en framtidsrettet skole, som skal gi elevene de best mulige forutsetninger for å takle livet.

[11:36:26]: Fremskrittspar- tiet støtter intensjonen i representantforslaget og mener det er svært viktig med en god karriereveiledning for at landets ungdom skal kunne ta velinformerte valg som er godt tilpasset deres personlige interesser og evner, og som også harmonerer med samfunnets og næringslivets behov. Om Norge skal klare å opprettholde en bærekraftig velferdsstat, må arbeidsmarkedet ha tilgang på riktig kompetanse. Det har vært en tendens gjennom mange år at det har oppstått et kompetanse gap. Verdiskapende næringsliv, velferdssektoren, barnehager og skoler har gjennom mange år hatt underskudd på kompetent arbeidskraft, og det er en utfordring for samfunnet vi lever i. Et utdanningsfelt som er synkront med arbeidsmarkedet, vil føre til at flere unge kommer raskt ut i jobb, og at den samlede verdiskapingen blir høyere. mener det er viktig at ungdommen tilbys utdanning som gir dem arbeid, og at de selv velger utdanning som gir dem arbeid. For å få til dette er det bl.a. viktig med en god karriererådgiving på både ungdomsskolen og videregående. Når folk velger feil utdanning, altså utdanning de ikke trives i eller senere faller fra, er også det en kostnad for samfunnet, samtidig som man tar plasser andre kunne ha fått. også skape mer positiv oppmerksomhet rundt yrkesfagene. Bedre rådgivere i skolen og mer samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for å få til dette. Elevene må bli gjort oppmerksom på hvilke utdanninger som både privat og offentlig arbeidsliv har behov for, og utdanningstilbudet må i større grad speile Derfor er karriererådgiverne sentrale også for å øke oppmerksomheten og statusen til bl.a. yrkesfagene. For Fremskrittspartiet er samarbeid mellom skole og næringsliv også viktig, og vi ser bl.a. innenfor yrkesfag at man enkelte steder får til fremragende resultater som resten av landet kan kan og bør lære av. Et slikt eksempel er Salten-modellen, hvor man har klart å gjøre nettopp yrkesfag, som mange andre steder sliter med frafall, til en vinnerlinje. Samarbeidet mellom

og treffsikkerheten på karriereveiledningen for at vi skal fylle framtidens Norge med riktig og kompetent arbeidskraft.

Karriereveiledning er en av flere viktige brikker for å sørge for at unge får den verktøykassa de trenger for å orientere seg i eget utdanningsløp. Alle kommer hjemmefra, men det er ikke alle som kommer fra hjem med fulle bokhyller, der hva du skal bli når du blir stor, er en del av den naturlige samtalen rundt middagsbordet. Eller kanskje du egentlig ikke har lyst til å bli det mamma og pappa forventer at du skal bli. Tidlig og kvalifisert karriereveiledning kan være til hjelp når man skal Skal vi lykkes bedre med dette, må vi styrke kvaliteten og tilgangen på karriereveiledning, se på hvordan det kan koordineres bedre, og sørge for at karriereveiledernes oppgaver ikke spises opp av alle andre krav og forventninger. skolen være rom og ressurser til å ha innsats i situasjoner der vi vet at unge er ekstra sårbare, f.eks. i situasjoner med fravær og frafall, eller i overgangen mellom grunnskole og videregående skole, der vi vet at elever er mer sårbare for å falle fra. Vi i Venstre er bekymret for at det i regjeringens budsjettforslag ikke er satt av tilstrekkelige ressurser til å følge opp elever som faller fra i videregående opplæring. Til tross for at oppfølgingstjenestens målgruppe er utvidet, gjenspeiles ikke dette i midlene som er bevilget til fylkeskommunene for å følge opp fullføringsreformen. Flere elever på færre hender er ikke en suksessoppskrift for å forhindre at elever faller fra eller mister motivasjonen underveis i utdanningen sin. Flere av partiene har i komitébehandlingen trukket fram den viktige jobben som minoritets- og mangfoldsrådgiverne gjør i skolen. Mangfoldsrådgivere i skolen har et mye bredere mandat enn kun karriereveiledning. Mangfoldsrådgivere i skolen har i sitt mandat å sørge for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over eget liv. For uavhengig av opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn og seksuell orientering/legning har alle som befinner seg i Norge, rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold og undertrykkelse. Unge skal kunne kontakte mangfoldsrådgivere for å søke hjelp til problemstillinger som dreier seg om andre forhold enn karriereveiledning. Det kan dreie seg om strenge grenser hjemme, lite frihet til å ta egne valg og til å leve livet slik de ønsker. at ungdom opplever sterkt sosialt press og forventninger, at de opplever vold, trusler eller tvang, at de er redde for å bli forlovet eller giftet bort mot sin vilje, eller at de har spørsmål knyttet til seksuell orientering eller legning. For oss i Venstre er det viktig at vi fortsetter å se det brede mandatet rådgiverne har, og ikke begrenser minoritets- og mangfoldsrådgiverne til karriereveiledning. Mange unge er avhengig av sin mangfoldsrådgiver i situasjoner som handler om retten til å være fri, være seg selv og få sine grunnleggende menneskerettigheter respektert.

Nessa Nordtun [11:42:27]: Ett av re- gjeringens viktigste mål er at så mange som mulig fullfører videregående opplæring og blir kvalifisert til videre utdanning og arbeid. Det norske arbeidslivet er høykompetent, og det å ha en kvalifikasjon fra videregående opplæring har blitt en nødvendig forutsetning for å få varig tilknytning til det norske arbeidslivet. Karriereveiledning kan forebygge og motvirke at unge, og voksne i omstilling, velger feil utdanning. God karriereveiledning kan hindre at unge avbryter utdanningen og havner utenfor utdanning og arbeid eller må begynne på nytt utdanningsløp og rykke tilbake til start. start. Jeg deler representantenes vurdering av at det er viktig at elever og lærlinger har tilgang på karriereveiledning av god kvalitet. Jeg er glad for at lærlinger i ny opplæringslov vil ha samme tilgang til skolens rådgivning som elever har. Fylkeskommunen skal sørge for at også de som har læretid i bedrift, får tilgang til rådgivning om utdanning og yrkesvalg og rådgivning om sosiale og personlige forhold. Samtidig innføres en plikt til å sørge for rådgivning for voksne i videregående opplæring. Dette er viktige grep. Ikke minst er jeg glad for at vi har en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste som er tilgjengelig for alle innbyggere i hele landet. Alle burde egentlig sjekke ut karriereveiledning.no. Riktig kompetanse er en forutsetning for å gi karriereveiledning av høy kvalitet. Derfor har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet forslag til kompetansestandard for karriereveiledning i skolen og forslag til hvordan videreutdanningstilbudet kan forbedres og gjøres tilgjengelig. Disse rapportene har vi nå til behandling, og jeg er glad for at også representantene er opptatt av dette temaet. Jeg er enig i at det er ønskelig å styrke samarbeidet mellom alle aktører som driver veiledning av elever og lærlinger og ikke bare rådgivning i skolen. Regjeringen ønsker å legge til rette for dette. Det er også ønskelig med et godt samarbeid mellom ulike aktører i skolen og Nav. Regjeringen ønsker å redusere utenforskap, spesielt blant unge, og her har jeg et tett samarbeid med arbeidsog inkluderingsministeren. På Kunnskapsdepartementets område vil vi bl.a. se på hvordan oppfølgingstjenesten kan videreutvikles i lys av fullføringsretten. Karriereveiledning er et viktig verktøy for å forhindre feilvalg, omvalg og utenforskap.

(H) [11:45:40]: Det er store for- skjeller mellom skoler i hvor god rådgivningen oppleves, og hvor høy kompetanse de ansatte har. Under halvparten av de ansatte rådgiverne i ungdomsskolen har studiepoenggivende fag i rådgivning eller karriereveiledning. Derfor foreslår Høyre å styrke og videreutvikle videreutdanningstilbudet for dem som gir elevene karriereråd i skolen.

Høyre vil stille krav til veiledernes kompetanse og vurdere om karriereveileder kan bli en egen stillingskategori i skolen. Det får vi dessverre ikke flertall for i dag. Hva er årsaken til at regjeringen ikke vil vurdere en egen stillingskategori i skolen? Nessa Nordtun [11:46:33]: Vi legger vekt på at alle elever skal ha god tilgang til karriereveiledning både gjennom skolens karriereveiledning og karriereveiledning.no. Derfor har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fått i oppdrag å utvikle kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen. Dette har vært et stort arbeid som er gjort i samråd med mange berørte aktører. Rapporten er nå til vurdering og videre oppfølging. kompetanse, er jeg helt enig med representanten. Det er selvsagt helt essensielt for at vi skal ha et godt tilbud om karriereveiledning i skolen. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har også fått i oppdrag å fastslå hvordan utdannings- og Vi har mottatt deres utredning og er i dialog om det videre arbeidet der. Det er samtidig viktig å huske på at det også handler om forhold utenfor skolen like fullt som i skolen, nettopp dette med familie, som andre representanter har vært inne på, og ikke minst

grunnlaget for de valgene vi tar, også når vi er unge. Vil ikke det å stille krav til karriereveiledning og å innføre en egen stillingskategori i skolen for karriereveiledere sikre alle barn og ungdommer like muligheter til å ta opplyste valg? Vi som samfunn har jo ikke råd til at de tar feil valg. Hvis vi skal sikre at alle får like muligheter, må vi sikre at alle som gir råd, har samme bakgrunn og gir råd på bakgrunn av av kvalitativ kunnskap. Hvordan vil regjeringen sikre det? Statsråd Kari Nessa Nordtun [11:48:42]: Jeg deler representantens engasjement for at det er viktig at man har god kompetanse i skolen der det drives rådgivning. Det er partene som forhandler seg til stillingskategorier, og det er det viktig at det fortsatt er. Jeg vil også henlede oppmerksomheten på andre forhold som faktisk er med på å danne grunnlaget for hvilke beslutninger man tar, og hvilken karrierevei man velger som ung. Det handler om forhold både i og utenfor skolen. Det at vi har en praktisk, variert og relevant skolehverdag for barn og unge hver eneste dag, er viktig for å vise hvilke muligheter som er for dem senere i arbeidslivet, og hvilke karriereveier de kan velge. det må handle om et godt samspill og ikke utelukkende den enkelte stilling. Et godt samspill mellom flere tiltak mener jeg er viktig for å se helheten og nå best mulig ut til ungdommene. (H) [11:49:41]: Jeg er enig med statsråden i at det er en helhet, og at det er en god og variert skolehverdag gjennom hele skoleløpet som danner grunnlaget for de valgene som skal gjøres, eller at vi som politikere kan hjelpe til å skape et best mulig grunnlag for elevene når de skal velge. Men det er ikke lenger sånn at det er nok å ha sløyd eller håndarbeid eller annen praktisk undervisning i enkelte fag opp gjennom skoleløpet, for det holder ikke at vi rekrutterer til yrkesfag. Vi må rekruttere til riktige yrkesfag i riktige regioner, sørge for at vi har nok tilgang på kompetanse innenfor de ulike yrkesfaglige studieretningene på landsbasis osv. Det er ikke alle gitt å ha oversikt over det hvis man ikke har en systematisk tilnærming til det fagområdet. Hvordan vil regjeringen sikre at vi i framtiden har den kompetansen vi trenger som samfunn? [11:50:43]: Det er utrolig viktig at vi både er sikre på at barn og unge velger riktig, at de ikke trenger å ta omvalg, og ikke minst at de får være med i det store fellesskapet som arbeidslivet er. Jeg er helt enig

Sånn kan vi ikke ha det. Denne regjeringen har valgt å satse betydelige summer på dette – 127 mill. kr til mer praktisk utstyr i skolen og 8 mrd. kr i en rentekompensasjonsordning for å få bygd en mer praktisk skole ute i kommunene. Det har jeg registrert at Høyre ikke er tilhenger av, men det mener vi er et skritt i en helhetlig tenkning for å få bedre karriereveiledning, åpne flere dører og få en mer motiverende skole hvor ungdommen opplever mestring. (SV) [11:52:03]: Det er ikke lett å være ung i dag. At det var så mye lettere før, skal ikke jeg våge å påstå, men det er i hvert fall vanskelig å manøvrere i alle de forventningene som en ungdom møter i dagens samfunn. Det å vokse opp med to kulturer, to språk og kanskje minst to sett med forventninger til hvem man kan og skal og bør være, er selvsagt en utfordring som også må mestres av mange.

Men det er også viktig at alle som trenger det, har tilgang på ressurspersoner, som mangfoldsrådgiverne i skolen i dag representerer. Hvordan vil statsråden sikre at alle har nettopp det? Statsråd Kari [11:52:52]: Mang- foldsrådgiverne er arbeids- og inkluderingsministerens ansvar, men formålet med ordningen er nettopp at man følger opp ungdom som er eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. Denne ordningen evalueres av NOVA. Den evalueringen vil være ferdig i 2024 og vil brukes til å videreutvikle ordningen. Det følger vi spent med på, og vi er svært opptatt av at det blir en veldig god ordning.

for at regjeringen ikke i tilstrekkelig grad følger opp elever som faller fra videregående opplæring. Til tross for at oppfølgingstjenestens målgruppe er utvidet, gjenspeiles ikke dette i hva som er bevilget fylkeskommunene til å følge opp fullføringsreformen. Flere elever på færre hender er ikke en suksessoppskrift for å forhindre at elever faller fra eller mister motivasjonen underveis. Mitt spørsmål til statsråden er da: Hvordan vil statsråden prioritere og sikre god oppfølging av fullføringsreformen? De nye rettighetene i opplæringsloven er finansiert i budsjettet. Vi vil se på hvordan vi videreutvikler oppfølgingstjenesten, og vi er opptatt Vi vil komme tilbake med en vurdering av anmodningsvedtaket fra Stortinget om hvorvidt omfanget av oppfølgingstjenesten skal utvides til tiende trinn, og vi følger nøye med på finansieringen

at økningen av ungdommer som er i målgruppen til oppfølgingstjenesten, er størst blant dem som er 17 år eller yngre. Det har vært en stor økning fra juni 2023

prioritere og sikre god oppfølging av fullføringsreformen? Jeg gjentar spørsmålet: Hvordan vil statsråden sørge for at det fakt isk blir prioritert at vi klarer å følge opp fullføringsreformen?

(H) [11:56:27]: Bedrifter over hele landet mangler arbeidskraft. I distriktene er det mangel på fagarbeidere, noe som gjør at bedriftene ikke kan vokse og utvikle seg i takt med etterspørsel og behov for varer. Når folk blir et knapphetsgode, er det vår oppgave som politikere å bidra til at de menneskelige ressursene vi har, brukes klokt, både nå og i framtiden. Fullført og bestått videregående opplæring er nøkkelen til arbeidslivet. I mange år har vi sagt at fagbrev er gullbilletten til et spennende og variert arbeidsliv med mange muligheter. Vi snakker om fagskolenes betydning i framtidens utdanningssystem, og vi vil at de skal bli mer kjent og ettertraktet. Alt dette begynner med kompetente karriereveiledere i ungdomsskolen. Vi lykkes ikke som samfunn om vi ikke bruker de menneskelige ressursene våre klokt. Det holder ikke lenger å gi råd om å velge yrkesfag. Det kreves forståelse for de ulike yrkesfagenes muligheter og begrensninger og for hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg. Karriereveiledning er viktigere enn noen gang, og det å investere i råd til ungdommen gir sikker avkastning for samfunnet. Gode råd krever innsikt og forståelse – innsikt i hvordan offentlig og privat sektor utvikler seg raskt, og innsikt i industriens tanker om morgendagens konkurransesituasjon og hva de mener de behøver av arbeidskraft. Hvilken kompetanseutvikling kan de drive med i bedriften, og hva ønsker de seg av grunnlag når elevene kommer fra videregående skole? Det kreves innsikt i regioners ulike fortrinn, utfordringer og kompetansebehov. Hvordan kan man samarbeide på tvers av grenser, og hvordan kan man sikre at vårt langstrakte land med mangfoldig og vellykket industri i alle regioner fortsatt lykkes? i skolen gis, ta utgangspunkt i noe større enn egen kommune eller egen region. Samtidig må veiledningen som gis, ta utgangspunkt i samfunnsutviklingen og det offentlige Norges behov for kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer. Hvem skal ta vare på oss når vi er på vårt mest sårbare, som barn, unge eller gamle? Karriereveiledning er sammensatt, krevende og uhyre viktig. Det er på høy tid at det fokuseres på viktigheten av kompetanse innenfor veiledning, og at det stilles krav til de som skal gi ungdommene våre råd. De forvalter nasjonalformuen vår. Gode råd gir god avkastning – et godt og aktivt liv for den enkelte og et trygt samfunn for oss som innbyggere. Dårlig veiledning har vi ikke råd til.

Når representanten Marit Knutsdatter Strand sier at Høyres ungdomsskolereform er forslag som stort sett er på vei eller utprøvd tidligere, osv., er det med respekt å melde tøys. Høyres ungdomsskolereform er et kunnskapsbasert forslag med 80 enkeltstående forslag. De fleste av dem er ikke prøvd før. Regjeringen legger fram håper vi – en ungdomsmelding, så en ungdomsskolereform ment for å reformere de skoletrinnene som ikke har sett noen fornyelse de siste årene, og som har stort behov for det, er blitt kokt ned til en ungdomsmelding, som vi ser fram til. Dersom representanten Strand anser noen av våre forslag som fornuftige, håper jeg de blir tatt med i behandlingen av ungdomsmeldingen. Når statsråden snakker om at Høyre er imot praktisk og variert opplæring i alle fag, er det grunnleggende feil. Tvert imot sørget Høyre i regjering for nye fagplaner som legger til rette for at en kan ha praktisk og variert opplæring i alle fag. Jeg håper at statsråden tar med seg det i det videre arbeidet, nemlig at det er skoleeiers ansvar å legge til rette for det. Ikke langt unna statsrådens hjemsted ligger Vardheia ungdomsskule, som er et et fysisk bygg bygd som en yrkesfaglig skole som legger til rette for praktisk og variert undervisning i alle fag. Det er det Høyre ønsker. En redder verken yrkesfagene eller Skole-Norge som sådan framover med å kjøre inn en trailer med sløydbenker, det er ikke det vi trenger. Vi trenger en grunnleggende holdning om at alle fag kan gjøres praktiske, varierte og interessante, sånn at alle elever får pirret sin nysgjerrighet og får et ønske om å lære.

Jeg har ikke Høyres ungdomsskolereform foran meg, men jeg håper Stortinget tillater litt spontanitet fra denne talerstolen, for det er fristende å ta opp to av de eksemplene som jeg husker veldig godt. Det ene forslaget er lærerspesialistordningen. Den fikk vi dokumentert, da den ble prøvd ut av høyreregjeringen, at det ikke var noen særlig omfavnelse av ute i Skole-Norge, for å si det forsiktig. Det var for få som opplevde utbytte av den, det var for få som fikk den merverdien den skulle gi, satt ut i livet, og det var for få fag og for få linjer, spør du meg. Et annet eksempel er det praktiske, nye – såkalt nye – faget Høyre vil innføre i ungdomsskolen. Det eksisterer allerede; det heter arbeidslivsfag. Det ble sluppet av den forrige rød-grønne regjeringen fordi vi var opptatt av å gjøre grep for ungdomsskoleårene. De er kjempeavgjørende i unge elevers liv og er med på å forme videre utvikling. Når Høyre står her og messer om praktisk skole, er det fristende å peke på det regjeringen gjør: 127 mill. kr er nå lansert til utdeling til kommuner som søker og melder seg på for å kjøpe inn praktisk utstyr f.eks. til matematikk eller realfag eller til praktisk-estetiske fag, som kunst og håndverk, der sløyd inngår. Man skal ikke harselere med at elever har et kjempestort læringsutbytte av å mestre, holde i hendene, erfare og oppleve hvordan læring også utøves

Det er mer enn det Høyre la på bordet i sin tid. Det skal bidra til at Kommune-Norge nå får prioritert å ruste opp skolebygg, inventar og infrastruktur, eller uteområder, hvis det er det som er mangelvaren på skolen, slik at elevene kan få praktisk erfaring og praktisk læring. Det bidrar til å løfte det faglige nivået i praktiske og estetiske fag, selvfølgelig, men også i teoritunge fag og fag hvor det er mye stillesitting og terping, for da kan elevene henge teorien og den praktiske læringen på samme knagg,

kommenterte litt, noe som motiverte meg til å gå opp og holde et ekstra innlegg. Framstillingen om at Høyre snakker så pent om praktisk skole, kan godt hende er rett, men det prioriteres ikke når man lager budsjett. Etter åtte år da Høyre styrte skolepolitikken, ble det ikke prioritert eller løftet Det har satt sine varige spor. Arbeiderpartiet har sikkert sin del av den lange historien om hvorfor det er bygd ned praktiske rom og spesialrom i norsk skole, men de siste åtte årene – ved at vi ikke ikke har hatt en momskompensasjonsordning for skolebygg, som har gjort det mulig å omstille og skape en arena for dette – har gjort at skolene har blitt mer undervisningsarealer og mindre praktiske arealer. Nå har denne regjeringen kommet med en ordning som vil gi 8 mrd. dekning for rentekompensasjon. I tillegg har vi kommet med et lite snikforskudd på det som kommer i ungdomstidsmeldingen, med 127 mill. kr som går direkte til kommunene for å skape mer praktisk undervisning, som går til utstyr og viktige ting som skal til for å gjøre denne endringen. kommer i sitt budsjett med 15 mill. kr. Det er en stor forskjell. Det er veldig fint å snakke pent om noe, og det er veldig fint å løfte det fram når man er på talerstolen, men man må også prioritere det budsjettmessig i opposisjon og når man styrer. Det har ikke Høyre gjort.